**Leko, Josip (SDP)** Idemo na - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Pisma suglasnosti o provedbi zakona između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država i izmjene i dopune Pisma suglasnosti o provedbi zakona između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. 594 Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta zakona ste primili. Sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave u skladu s člankom 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o ovom prijedlogu proveli su Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnica predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovana zamjenica ministra pravosuđa, Sandra Artuković-Kunšt. **Artuković Kunšt, Sandra** Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Pismo suglasnosti o provedbi zakona između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država je potpisano 26. rujna 2012. godine, a cilj je toga pisma uspostavljanje i potpora projektu regionalne inicijative u području pravosuđa namijenjenom jačanju vladavine prava, poboljšanju kapaciteta sustava kaznenog pravosuđa u JI Europi, sprečavanju i suzbijanju prekograničnog i organiziranog kriminala i korupcije te promicanje održive pravne reforme kojom se unapređuje odgovornost, transparentnost i usklađenost s europskim standardima. Vlada Republike Hrvatske i Vlada SAD-a obvezale su se na godišnje poduzimanje radnji i ulaganje sredstava koja su već odobrena u odgovarajućem zakonodavnom postupku radi potpore provedbi pisma suglasnosti. Nakon uspješno započetog projekta regionalne inicijative u području pravosuđa, a kako bi se u potpunosti ostvarili cilj i svrha opisani u pismu suglasnosti te ostvarili očekivani rezultati za sve sudionike Vlada SAD-a je odobrila dodatna sredstva u iznosu od 570 tisuća dolara za uspješno provođenje ovoga projekata i to u vremenskom trajanju do kraja 2014. Zbog Zbog povećanja dodijeljenih financijskih sredstava i zbog vremenskog produljenja trajanja projekta Vlada Republike Hrvatske i Vlada SAD-a su u Zagrebu 27. rujna 2013. potpisale potpisale izmjenu i dopunu Pisma suglasnosti o provedbi zakona između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država. S obzirom da se temeljem potpisanog Pisma suglasnosti i izmjene i dopune Pisma suglasnosti projekt regionalne inicijative u području pravosuđa provodi u Republici Hrvatskoj te uzevši u obzir činjenicu da su SAD već okončale svoj unutarnji postupak, ocjenjuje se da postoji interes da i Republika Hrvatska što skorije okonča svoj unutarnji postupak i o tome obavijesti SAD kako bi Pismo suglasnosti i izmjena i dopuna Pisma suglasnosti u skladu sa svojim odredbama u najskorije vrijeme stupili na snagu. Zakon o potvrđivanju Pisma suglasnosti o provedbi zakona između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država i izmjene i dopune toga pisma u skladu sa konačnim prijedlogom zakona. Predlaže se ovaj prijedlog zakona raspraviti i prihvatiti po hitnom postupku, s obzirom na prirodu postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora u kojima države i formalno izražavaju spremnost da budu vezane već sklopljenim međunarodnim ugovorom, kao i na činjenicu da u ovoj fazi postupka u pravilu ne možemo vršiti izmjene i dopune teksta međunarodnog ugovora. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana zamjenice ministra. Da li izvjestitelji odbora Hrvatskog sabora žele iznijeti izvješća? Ocjenjujem da ne. Otvaram raspravu. U raspravu krećemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub zastupnika HDZ-a i poštovani zastupnik Davor Božinović. Izvolite poštovani zastupniče. **Božinović, Davor (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. ministra. Ovo je u svakom slučaju inicijativa koja je dobra i korisna za Republiku Hrvatsku, prije svega zbog činjenice da SAD kao i puno puta u zadnjih par desetljeća pokušavaju i uspijevaju pomoći reformske procese u Republici Hrvatskoj. Ovo je posebno važno područje pravosudne suradnje i ono što razgovor sa predstavnicom predlagateljice, to je nekoliko stvari koje su možda tehničke, ali ipak mislim da o njima bi trebalo na neki način razgovarati ovdje u Saboru. Prije svega, kad govorimo o nazivu ovog dokumenta on se zove Prijedlog zakona o potvrđivanju Pisma suglasnosti o provedbi zakona između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država i izmjene i dopune Pisma suglasnosti o provedbi zakona između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država. Ono što ovdje nedostaje, barem meni nije potpuno jasno iz naslova provedbi kojeg zakona. Je li mi ovdje govorimo o međunarodnom ugovoru, je li on bilateralan, je li on multilateralan ili provodimo Zakon iz čega ispada da Hrvatska i Amerika imaju isti zakon. Ne znamo iz naslova na što se taj zakon odnosi. Druga stvar koju bih htio da nam predlagateljica objasni, to je pitanje uvođenja regionalne inicijative u području pravosuđa. Sad mi nije jasno je li to neka regionalna inicijativa koja je, koja se vidimo iz teksta odnosi na jugoistočno Europu. Ali jesu li članice te regionalne inicijative još neke države osim Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država. Jesu li ovakvi tipski ili specifični sporazumi potpisani sa drugim zemljama jugoistočne Europe. Jer imate cijeli cijeli niz inicijativa koje su u ovom trenutku na snazi, pa i kad govorimo o području pravosuđa koje se primjenjuju u Europi. Neke su pod egidom EU, neke su pod patronatom Regionalnog vijeća za suradnju. Regionalno vijeće za suradnju je slijednik procesa suradnje u jugoistočnoj Europi. Ono ima regionalnu antikorupcijsku inicijativu. Ne znam je li ove dvije stvari su povezane i koji je odnos između njih i to bih volio da nam predlagatelj, odnosno predstavnik predlagatelja objasni. Ja sam pokušao vidjeti na web siteu Ministarstva pravosuđa pod linkom regionalna suradnja, tamo sam samo naišao na ovu regionalnu suradnju u okviru Regionalnog vijeća za suradnju koje je smješteno u Sarajevu. Također u tekstu ovog sporazuma imamo informaciju o tome da je nakon uspješno započetog projekta Regionalne inicijative o pravosudnoj, u području pravosuđa zabilježen napredak. Čak se u onom dijelu sporazuma koji se nalazi pod naslovom ocjenjivanje govori o kvantitativnim i kvalitativnim pokazateljima tog napretka. Ono što sam siguran da bi saborske zastupnike koji će glasovati o ovom prijedloga, o provedbi zakona još uvijek ne znam samo zakona bi bilo zanimljivo da mi vidimo taj napredak. Možemo li nešto znati o njemu koji su to kvantitativni i kvalitativni pokazatelji. Ja ovo govorim ne da bih komplicirao jedan kanal suradnje, nego govorim o tome kakvi se, kakav je kvalitet materijala koji se dostavljaju saborskim zastupnicima kao priprema za rasprave u Parlamentu po zakonskim prijedlozima. Ja ne znam, možda neki od predlagatelja smatraju ili prihvaćaju kao činjenicu da saborski zastupnici ne čitaju materijale. Ali kao što vidite saborski zastupnici, barem neki pokušavaju ne samo čitati, nego i shvatiti neke stvari. Vi ste u završnoj riječi kod prethodnog zakona rekli da vam je namjera biti transparentni i legalisti. Ja samo mogu reći da se nama nije lako snalaziti s obzirom na količinu i kvalitet informacija vezanih za ovaj zakonski prijedlog koji smo dobili od vas, a s obzirom na to kako ste nas informirali nisam siguran ni da je vama lako se odnosno uhvatiti nit svih tih regionalnih inicijativa. Dakle je li ovo bilateralni sporazum? Ako je zašto ga tako ne nazovete. Ako se radi o nekom pukom prijevodu sa drugog jezika vi ipak morate nešto kad se i to radi učiniti razumljivim zastupnicima u Hrvatskom saboru, pa i hrvatskoj javnosti. Dakle, ono što od vas u najmanju ruku očekujemo to je da se ne možete da se ne možete pozivati na napredak, a da nam ne ukažete na taj napredak, da ne možete govoriti o regionalnoj inicijativi da nam ne kažete nešto o toj regionalnoj inicijativi. U svakom slučaju ja očekujem evo odgovore na ova pitanja. Što se tiče dobre volje Sjedinjenih Američkih Država na tome im zahvaljujem. Evo hvala. Toliko. **Leko, Josip Da to zapišem? Dobro. Sljedeći klub HDSSB-a i poštovani zastupnik Dražen Đurović.

Kolega Božinović je možda na jedan dobar način poentirao ukupnost nekih problema koji jesu prisutni u komunikaciji između predlagatelja sigurno i Hrvatskog sabora, pa i u ovom prijedlogu, ali ne samo u ovom. U svakom slučaju ovdje se radi, znači o jednom projektu koji je očito u tijeku i još se produžuje za godinu dana pravosudne suradnje i potpori jačanja hrvatskih kapaciteta u području sprječavanja koliko ima, negdje se i kasnije navodi trgovine drogom, organiziranog kriminala i korupcije. Također se kasnije u nekom od ovih prilog navodi da se tu zapravo radi o potpori radu Pravosudne akademije kroz razne seminare, radionice i tome slično što mi kao klub HDSSB-a podržavamo. Taj ovako možda američki pogled na prostor koji je onda uvijek onako malo širi pa uvijek gleda na neke prostore kako bi lakše promatrali cijeli svijet pa ga onda promatraju kroz regije pa onda i nas tako stave u neku regiju. Mislim da nećemo uzeti za zlo promatrajući to kroz oči, one naše uplašene oči kad govorimo o regiji već ćemo to iščitat pojam regije ovdje kroz američko poimanje Europe, odnosno prostora kad govore o nekim prostorima. U svakom slučaju ovakvi programi su uvijek dobrodošli. Ako igdje trebamo jačati svoje kapacitete onda ih sigurno trebamo jačati kad je riječ o hrvatskom pravosuđu, o reformi pravosuđa, o jačanju borbe protiv korupcije, organiziranog kriminala u svim oblicima. Tako da klub HDSSB-a u svakom slučaju podržava ovaj prijedlog. Hvala. Hvala i vama poštovani kolega. Iscrpili smo listu prijavljenih klubova i prijavljenih zastupnika. Da li predstavnica predlagateljice? Da. Zaključna riječ, izvolite zamjenice ministra. Sandra** Hvala lijepa. Pa hvala na podršci klubu HDSSB-a i ako se mogu nadovezati drago mi je da ste uočili značaj ovog zakona, odnosno ovog pisma suglasnosti kojim se predviđa provedba zakona i kao što ste naglasili ako Vlada predlaže određene prijedloge za saborsku proceduru onda se pretpostavlja da se oni čitaju. Pa upravo zato što pretpostavljamo da se čitaju mislim da iz samog čitanja može biti jasno o čemu se radi. Radi se o regionalnoj inicijativi, možemo nadopuniti pitanje vezano uz to koje još zemlje ovdje sudjeluju. Sudjeluje Srbija, Bosna, Crna Gora, Makedonija, Kosovo i Albanija. I mi smo vrlo dobro svjesni da organizirani kriminal ne poznaje granice i da upravo njegovo regionalno djelovanje zaslužuje pojačanu inicijativu. I u tom smislu smo zahvalni Vladi SAD-a što nam u u ovom dijelu ovdje pomaže i što ovaj projekt možemo nastaviti. On je odvojen od projekta antikorupcijske inicijative, to je nešto sasvim drugo. A mislim da nije potrebno da u samom prijedlogu razgraničavamo vrste projekata kojima se bavimo jer to zapravo i nije suština. Hvala vam.

pa naravno i mi smo se zahvalili i podržali i vrlo smo svjesni važnosti suradnje u ovom području, na koncu i počeli smo tu suradnju i ta suradnja je trajala svih ovih godina zbog čega je Hrvatska i

Ono što vama očito nije jasno to što se vi svakodnevno sa nečim suočavate na vašem radnom mjestu to nije istovremeno sadržaj rada svakodnevnog rada zastupnika u Hrvatskom saboru. Ja sam vas pitao zašto je naslov nejasan, pitao sam vas je li to sporazum koji je tipski i koji se potpisuje sa drugim zemljama? Naveli ste nekoliko stranica teksta a niste nam naveli da ovo sad što ste kazali koje su države članice, jesu li to tipski sporazumi, jesu li tu možda naglašena i razlika kad govorimo o prihvaćanju europskih standarda države članice kao što je Hrvatska i drugih država koje su ili kandidati ili potencijalni kandidati, a smještene su na jugoistoku Dakle, vi ste zamjenica ministra pravosuđa a ja vam mogu reći da dokumenti ove vrste, pravni dokumenti ove vrste ne trpe ovu vrst nejasnoća i nedorečenosti pogotovo kad govorimo o nekim novim inicijativama i to što ste vi konstatirali napredak niste ga nama ovdje učinili transparentnim.

Sami ste rekli da se nastavlja inicijativa i suradnja koja je bila prethodno. Dakle, ne radi se o ničemu novomu i ničemu što nije nepoznato. Produžuje se i nastavlja suradnja u ovom području. Hvala lijepa. Sve smo zapisali što ste imali reći. Rasprava o tekstu zakona je završena. Glasovat ćemo o njemu kad se steknu uvjeti za glasovanje.